Vladimir (HDZ)** Idemo na slijedeću točku. - Prijedlog zakona o dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, prvo čitanje, P.Z. br. 144, Predlagatelj: zastupnik Dragutin Lesar Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Predlagatelj gospodin zastupnik Dragutin Lesar će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite.

i u svojem sadržaju vrlo je kratka i jednostavna i nadam se svima razumljiva a ona glasi otprilike to da odredbe ovog Zakona o sprječavanju sukoba interesa odnosi se i na članove povjerenstva birane iz redova uglednih javnih djelatnika Republike Hrvatske. Naime, početkom ove godine mijenjali smo taj zakon u kojem smo mijenjali strukturu članova povjerenstva, povećali broj članova koje mi kolokvijalno zovemo vanjski članovi, išli sa odredbom da je predsjednik toga povjerenstva obvezatno jedan od pet članova iz redova javnih uglednika. Međutim, očito nam je svima nama promaklo da se odredbe zakona o poštivanju ili onaj dio zakona koji regulira obaveze ne odnosi na njih jer oni nisu obuhvaćeni zakonom niti o državnim dužnosnicima što je dobro ali ni ovim zakonom. I prvo želim otkloniti dilemu. Ovaj moj prijedlog zakona ne znači da njih proglašavamo državnim dužnosnicima jer to je drugi zakon, to je Zakon o državnim dužnosnicima. Moj prijedlog glasi da za sve članove povjerenstva, dakle, svih njih 11 ovaj zakon vrijedi od početka do kraja. Dakle, to je vrlo jednostavno! U odgovoru Vlade ili u očitovanju Vlade Republike Hrvatske razlogom odbijanja mog prijedloga, ne znam zašto nisam iznenađen piše da tih pet članova povjerenstva ni na koji način ne mogu doći u sukob interesa. Ponavljam, Vlada je odbijanjem mog prijedloga protumačila tvrdnjom da tih pet članova povjerenstva ni na koji način ne mogu doći u sukob interesa. Sada pitam, sve nas zajedno, molim vas, da li članovi Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, birani iz redova javnih uglednika mogu primiti poklon vrjedniji od 500 kuna od nekog državnog dužnosnika, člana uprave trgovačkog društva u većinskom ili u potpunom vlasništvu države ili čak i od osobe čiji se predmet nalazi pred povjerenstvom radi utvrđivanja mogućeg sukoba interesa. Jer Zakon o sprječavanju sukoba interesa osobama koji su pokriveni tim zakonom zabranjuje primanje poklona vrjednijih od 500 kuna. Ali s obzirom da u članku 2. oni nisu navedeni da se ovaj zakon na njih odnosi, za njih zabrana primanja poklona ne vrijedi. Dakle, Vlada stoji na stanovištu da tih 5 članova povjerenstva slobodno primaju poklone bez ikakvog ograničenja. Drugo. Da li tih pet članova kao i ostalih šest biranih iz redova zastupnika moraju javnosti pa i samo povjerenstvo predati imovinske kartice. Što je funkcija imovinskih kartica koje smo uveli? Da javnosti predočimo svoje imovno stanje na početku i na kraju mandata. Što bi trebalo biti dokaz da nismo zloupotrijebili svoje dužnosti i pozicije i temeljem toga stekli imovinu kao produkt ulaska u sukob interesa. I ono što je posebice bitno i donošenjem Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Obavezali smo se, dali smo poruku da prihvaćamo pravila ponašanja a da nadzor nad našim ponašanjem u mogućem sukobu interesa povjeravamo tom povjerenstvu i da smo spremni prihvaćati njihove sankcije ukoliko prekršimo zakon. Nadalje, da li članovi povjerenstva koji nisu pokriveni ovim zakonom do sada mogu biti članovi nadzornih odbora i upravnih vijeća, ustanova u državnom vlasništvu trgovačkih društva u većinskom ili u potpunom državnom vlasništvu? Da li oni mogu biti članovi upravnih vijeća nadzornih odbora? Po sadašnjem zakonu mogu. Da li je to potencijalni sukob interesa? Ako je državnim dužnosnicima zabranjeno, odnosno po samo određenim uvjetima dozvoljeno, a to očito samo ministrima da budu najviše dva člana nadzornog odbora, ovdje kod ovih nema nikakvih ograničenja. Četvrto. Ovom zakonu propisano je načelo djelovanja dužnosnika. Dozvolite mi da vam citiram stavak 1. članka 3. Dakle, „Zakon o sprječavanju sukoba interesa utvrđuje načelo na kojem mi moramo djelovati. Dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana.“, to je odredba Zakona o sprječavanju sukoba interesa za koje ja predlažem da se odnosi i na pet vanjskih članova povjerenstva. Da li oni trebaju čuvati, raditi časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano? Ja mislim da da i da se ova odredba zakona mora odnositi i na njih. Ako to ne upišemo u zakon, ako ih ne uvrstimo u članak 2. zakona, a apsurdno li, članove općinskog povjerenstva, poglavarstva smo uvrstili u zakon. Dakle, članovi općinskog poglavarstva u općini sa 1000 stanovnika oni moraju biti časni, pošteni, savjesni, odgovorni i nepristrani, ali članovi povjerenstva koji nadziru njihov rad, ne moraju se pridržavati ove odredbe. Nadalje, ovaj zakon zakon regulira i utvrđuje tko su osobe s nama povezane koje također moraju biti obuhvaćene, odnosno čije poslovne ili druge aktivnosti se smatraju da su osobe povezane s nama. Pa članak 4. kaže: „U smislu ovoga povezane osobe su bračni ili izvanbračni dug dužnosnika, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, posvojitelji i posvojenik, srodnici u pobočnoj lozi, drugog stupnja i srodnik po tazbini do prvog stupanja, te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezan sa dužnosnikom.“, npr. djeca, kćerka. Ova odredba zakona na te članove se ne odnosi jer nisu obuhvaćeni primjenom zakona. I još jedan citat: „Zabrana djelovanja dužnosnika.“, koja se također na tih pet članova povjerenstva ne odnosi: „Dužnosnicima je zabranjeno postupanje na sljedeći način: primati ili zahtijevati korist ili obećanje koristi radi obavljanja dužnosti, ostvariti ili dobiti pravo u slučaju da se krši načelo jednakosti pred zakonom, zloupotrijebiti posebna prava dužnosnika koje proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti, primiti dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti, tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi glasovanja o bilo kojoj stvari ili utjecati na odluku nekog tijela ili neke osobe radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe, obećavati zaposlenje ili neko drugo pravo za zamjenu za dar ili obećani dar, utjecati na dobivanje poslova u javnim nabavcima.“, sada ću prestati citirati, jer je ovo što sam do sada citirao, po meni sasvim dovoljno. Članovi povjerenstva doista bi morali biti moralna vertikala u smislu naše odgovornosti, našeg obećanja građanima i biračima da ćemo se ponašati sukladno zakonu. Ako su oni ti koji nadziru nekog drugog zbog nulte točke njihove vjerodostojnosti odredbe zakona se moraju odnositi na njih. No sve što se zadnjih dana i mjeseci dešavalo a neriješeno do kraja, a posebice zbog činjenice da od listopada prošle godine u prošlom sazivu povjerenstvo nakon raspuštanja Sabora imalo je jednu sjednicu da utvrdi izvještaj o radu za prošlu godinu, a sve od onda do današnjeg dana to povjerenstvo se stalno samo konstituira i bira predsjednice i predsjednike i ništa više. S obzirom da to povjerenstvo nije prekontroliralo i utvrdilo da li je nekoliko stotina dužnosnika kojima kojima je početkom godine prestao mandat da li su dali imovinske kartice na odlasku s funkcije. Niti pak su prekontrolirali da li su oni koji su došli na dužnosti na vrijeme i točno popunili predane imovinske kartice. S obzirom na činjenicu da sam čuo, pročitao u medijima da postoji nekoliko prijava protiv dužnosnika koje bi trebalo donijeti pravorijek a nije donijeto mislim da sam pogriješio u predlaganju izmjena zakona. Mislim da sam morao naprosto predložiti da se Zakon o sprečavanju sukoba interesa ukine, povjerenstvo raspusti jer je očito politička odluka i volja da niti zakon primjenjujemo i poštujemo niti da povjerenstvo išta radi. Jer da je suprotno onda bi to povjerenstvo zasjedalo svaki tjedan, radilo, izvještavalo nas i hrvatsku javnost što su našli, što rade, kako rade, koje probleme imaju, koje su predmete završili i obradili a ne da se natežemo stalno oko novih članova a posebice mi je simpatična rečenica, ponavljam ju, Vlade Republike Hrvatske da ti javni uglednici nikako ne mogu biti u sukobu interesa. Jedan takav sukob interesa je bio prije nepunih mjesec dana kada je sada već bivša predsjednica odgodila zakazanu sjednicu iz privatnih razloga. razlog, svoj privatni razlog stavila ispred općeg i društvenog ne dozvoljujući da se sjednica održi, izabere potpredsjednik ili potpredsjednica kako bi povjerenstvo i zbog njenih privatnih razloga moglo u njenoj odsutnosti nastaviti s radom. Zar to nije bio klasični primjer stavljanja privatnog ispred društvenog? Ali Vlada i dalje misli da oni nikako ne mogu biti u sukobu interesa i da ne moraju poštivati ovaj zakon. Ako oni ne moraju i ako ne rade i ako ne kontroliraju nas ovdje što će nam onda? Ukinimo zakon, raspustimo to povjerenstvo jer tako i tako oni ne mogu biti u sukobu interesa. Hvala. Odbori za zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik, politički sustav? Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenja? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite.

nažalost evo mišljenje kolege Lesara i nas iz Kluba HDZ-a stvarno se ne poklapa u ovom slučaju i svakako to podržati nećemo. Zašto? Jer da bi, pa riječ je zapravo svega o nekoliko ljudi da bi njima dali neki status državnih dužnosnika odnosno dužnosnika na koje se odnosi ovaj zakon treba i nešto drugo promijeniti. Ne možemo sad ovdje reći e sad oni nisu, ne pripadaju nijednoj od ovih skupina, ali mi ćemo jednostavno na njih primijeniti zakon. ne bi me čudilo recimo da je kolega Lesar govorio o tom da treba smanjiti možda broj onih koji, obveznika koji, recimo članova poglavarstva i slično, ali riječ je ovdje o 5 ljudi koji ukoliko budemo primijenili ovo što ovaj zakon traži jednostavno će proizvesti lavinu daljnjih zahtjeva. Naime idemo onda razgovarati o vanjskim članovima odbora. Imamo čitav niz vanjskih članova odbora i oni u neku ruku utječu na ono, na zbivanja koja se ovdje događaju i jednostavno bi mogli reći: E pa sad idemo onda sve po redu. I ja vas onda pitam tko će uopće htjeti biti i vanjski član odbora i u povjerenstvu i ostalo. Naime dužnosnici u, vanjski dužnosnici ovdje ne utječu. Oni ne utječu na raspolaganje državnim sredstvima. Oni nas kontroliraju. Ovdje je treba reći i 6 zastupnika u povjerenstvu koji će isto doći u situaciju da kontroliraju sami sebe ali mi ovdje na neki način utječemo na zbivanja, utječemo na proračun. Dakle utječemo na raspolaganje društvenim, javnim sredstvima, državnim i javnim sredstvima dok, i logično je da se na nas zakon odnosi i po drugom, po drugim obvezama. Dakle povjerenstvo, ti javni djelatnici smatram ne bi trebali, ovo se ne bi trebalo odnositi na njih. I ovdje podržavam mišljenje Vlade. Ono što bih htio reći, sve se, ovo što se događalo nije bilo ugodno nikom. To je definitivno. Doći će, povjerenstvo će se uskoro sastati po drugi put. Nešto je već napravilo. Nekoliko prijava, prijava previše nema. Da sad ne mislimo da su ovdje hrpetine prijava. Ima Ima vrlo malo prijava. One se razrađuju. Povjerenstvo konačno sad ima i dosta kvalitetnu stručnu službu. Pravnike koji također daju i prijedloge rješavanja. Sastat će se vrlo uskoro tako da će biti nastavka pa ne možemo baš govoriti o apsolutnom neradu. Međutim ono što sam htio reći. Svako doba pa i ovo traži vitezove. Ali ja vas uvjeravam da nema ni zmajeva ni vjetrenjača pa ne treba rasipavati energiju. I još ponavljam Klub HDZ-a neće podržati ovaj zakon. Hvala. Klub zastupnika HDSSB-a gospodin zastupnik Vladimir Šišljagić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavniče Vlade, kolegice i kolege dakle evo moj kolega gospodin Lesar je uporan iako je unaprijed vjerojatno svjestan da sve ono što predloži, uostalom to smo mi iz oporbe zapravo navikli, uvjetni refleks se stvorio. Dakle sve što oporba predloži bez obzira koliko je kvalitetno i dobro, bez obzira koliko je argumentirano to se apriori odbija, ali odbija se na razno razne načine. Rijetki su primjeri gdje je ovo odbijanje ovakvih prijedloga Vlade obrazloženo činjenicama nego uglavnom se to svodi kao i obrazloženje Vlade na ovaj prijedlog neovisno o tome koliko on zaista zadire u jedan mali segment. Kaže, uvaženi odnosno ugledni javni djelatnici, dakle koji su svoj ugled stekli svojim javnim radom a koji su izabrani, izglasani u Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa Vlada kaže da ti javni djelatnici ni na koji način ne mogu doći u sukob interesa. Ja sam očekivao od predstavnika Vlade zaista da ovo malo pojasni. Možda sam ja sužene svijesti, pa neću ni vaše objašnjenje moći razumjeti. Ali u najmanju ruku ja sam očekivao da mi objasnite. Ja vas molim da mi pojasnite da javni djelatnik u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa kada odlučuje, potencijalno odlučuje, ima kaže mali broj prijava. Dobro, vratit ću se malo kasnije na mali broj prijava. Kada odlučuje o Liburnijama, o fondovima, o aferama u bankama, “Maestru“ primjerice. Zašto ne mislite da bi Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa recimo moglo odlučivati o ministrima u nadzornom odboru, o njihovoj odgovornosti, o njihovom eventualnom sukobu interesa u aferi “Maestro“ Fonda za privatizaciju. Pa mogli bi, mogli bi itekako odlučivati. Mogli bi odlučivati ti javni djelatnici. Da li javni djelatnici žive u nekakvoj oazi, u nekakvom stakleniku i ne dolazi u izravan kontakt sa tim istim ministrima, sa predstavnicima Vlade, ne dolaze u iskušenje. Pa stvarnost i zadnja događanja to demantiraju. Itekako dolaze u kontakt sa najvišim državnim dužnosnicima, ovdje sjede. Zamislite, oni odlučuju prema Zakonu o sukobu interesa. Ti isti javni djelatnici odlučuju sukladno ili bi trebali odlučivati sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, a sami nisu unutar toga zakona i na njih, dakle oni koji ne samo dižu ruku, nego odlučuju na njih se Zakon o odlučivanju o sukobu interesa ne odnosi. Ja mislim da je to malo mi je i nelogično. Pa barem to Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa čiji je temelj u odlučivanju Zakon o sprječavanju sukoba interesa, pa onda je minimum nekakve korektnosti da se na te članove povjerenstva upravo odnosi Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Mislim da ne treba barem za mene ne treba dalje elaborirati zbog čega, zašto. A na kraju krajeva znate šta. Ja mislim da ti javni djelatnici koji koji su sada u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, pa i javni djelatnik koji će biti izabran javnim pozivom koji slijedi, koji će imenovati ovaj Sabor, ja vjerujem da oni ne bi imali ništa protiv da se ova izmjena i dopuna usvoji. Mislim da ne bi imali ništa protiv da i oni svoju imovinsku karticu podnesu na uvid javnosti i mislim da stvarno ne bi imali ništa protiv da se i na njih odnosi Zakon o sprječavanju sukoba interesa i da oni budu dužnosnici u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Navest ću vam još jedan primjer. Kaže Vlada da ni na koji način ne mogu doći u sukob interesa. Pa sami članovi koji sjede u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa mogu između sebe doći u sukob interesa. Imate primjerice slučaj da u Povjerenstvu za sprječavanje, za odlučivanje o sprječavanju sukoba interesa sjedi jedan fakultetski obrazovan zastupnik Hrvatskog sabora koji ima ambiciju da kad završi zastupnički mandat primjerice radi na nekakvom fakultetu, pa je započeo aktivnosti na svom znanstvenom usavršavanju. Naravno treba proći stepenicu magisterija, pa doktorata, pa onda naravno na fakultetu, u znanosti tek onda može ići na onu docenturu, profesuru. Ali prva stepenica je magisterij. A u tom povjerenstvu sjede javni djelatnici sa fakulteta. Da li je tako? Koji su vrlo ugledni na fakultetu. Zar tu nije moguć sukob interesa, da taj uvaženi zastupnik djeluje na svog kolegu u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa i nakon više pokušaja da dođe do magisterija, da evo sada konačno taj magisterij kroz ovo svoje djelovanje u Povjerenstvu za odlučivanje sukoba interesa i zaokruži naprijed. Samo primjer, a vi evo razmislite o tome. Ja mislim da je to toliko životan i toliko realan, mogući primjer, da evo već to dokazuje da ovu moju tezu, prijedlog gospodina Lesara da se i na javne djelatnike koji rade u Povjerenstvu o sukobu interesa primjenjuje upravo ovaj Zakon o sprječavanju sukoba interesa, odnosno da oni sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa budu dužnosnici. A još samo jedan kratak komentar zašto ima, bilo je izrečeno ovdje za govornicom da povjerenstvo ima jako mali broj prijava. Pa tko će prijavljivati, u koje Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa se prijavljuje eventualni sukob interesa. Pa mi smo imali niz afera. Pa zar mislite da treba u Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa treba prijaviti nekakav sukob interesa kad to povjerenstvo uopće ne radi. Zašto ne radi? Pa zato što je to politička volja, volja većine u ovom Hrvatskom saboru da zamagljuje stvari. Oni koji imaju većinu u Hrvatskom saboru njima je očito interes da Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ne radi. Jer da nije tako onda u ovih godinu dana ne bi bila ovakva situacija, da zapravo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa nema niti svog predsjednika. Otvorite samo web stranicu povjerenstva, otvorite stranicu Hrvatskog sabora, pa ćete vidjeti zapravo da Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa nije radilo praktično ništa. A toliko smo i u ovom Hrvatskom saboru stvarali preduvjete počevši od radnog prostora, o suradnicima. Dakle, verbalno smo ga itekako podržavali, ali stvarno sve činimo da Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ne radi, da ne govorimo o načinu izbora u to isto povjerenstvo i da ne govorimo da zaista u ovaj Hrvatski sabor na žalost na žalost događa se i to da izabere u Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa voljom većine i ljude koje ni po čemu tamo ne pripadaju. Ni po svom radu, ni po svom ugledu. Govorim samo o o pojedincu govorim, ne o ostalim članovima koji su izabrani iz reda zastupnika Hrvatskog sabora, odnosno iz reda javnih djelatnika. gospodine kolega Lesar, u cijelosti klub HDSSB-a podržati će ovaj vaš prijedlog dopuna Zakona o sprječavanju od sukoba interesa. Hvala. Zahvaljujem. Imamo dva ispravka netočnog navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa ispravio bih očigledno netočan navod uvaženog kolege koji je kazao da ovo povjerenstvo ne radi. Ovo povjerenstvo radi i radi temeljem izmijenjenog i dopunjenog tog osnovnog zakona, stručne službe rade, izabran je novi predsjednik, predmeti pristižu, prikupljaju se, obrađuju se i ubrzo će vrlo brzo i sa sjednice povjerenstva i o tim predmetima se samo povjerenstvo očitovati. Dakle, povjerenstvo apsolutno radi u skladu sa propisima koje je ovaj Visoki dom donio. Bilo je poteškoća u smislu konstituiranja i biranja predsjednika samog povjerenstva, međutim te teškoće su iza nas. Evo i jutros održani radni sastanci i nadam se da će vrlo brzo samo povjerenstvo nastaviti svoj rad kontinuirano i kako je to zakonom i predviđeno. Zahvaljujem. I ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, netočno navodi da bi se povjerenstvo trebalo baviti aferama ili tzv. aferama. Naime, onda bi trebali imati ovlasti državnog odvjetništva jer ono čim se bavi, predmeti kojima se bavi državno odvjetništvo ili sudovi, s tim predmetima se ne smije i ne može baviti povjerenstvo. Hvala. Zahvaljujem. Idemo na pojedinačnu raspravu. Uvažena zastupnica Božica Šolić. Izvolite. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo, na samom početku svoje rasprave reći ću da ne podržavam ovaj Prijedlog dopune zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti kojeg je predložio gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Reći ću dalje i razlog zbog čega neću ovakav prijedlog predložiti, ali svakako je važno prije reći što je važno da i javnost bolje razumije? Važno je napomenuti da je Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti izričito donesen s ciljem uklanjanja mogućnosti državnim i lokalnim dužnosnicima koji u obnašanju tih dužnosti raspolažu državnim i javnim sredstvima, da ta sredstva rasporede u korist općeg dobra, a ne u svoju korist ili obiteljsku korist. Povjerenstvo za sukob interesa, kao što smo i čuli, što su prethodni kolege rekli sastoji se iz redova zastupnika i vanjskih članova koji su iz redova uglednih i javnih djelatnika, a koji ne raspolažu niti državnim, niti javnim sredstvima te nisu državni dužnosnici i ne mogu ni na koji način da za vrijeme članstva u povjerenstvu da dođu u situaciju po kojoj bi mogli doći u sukob između privatnog i javnog interesa. I ja bih na kraju i zaključila da nema nikakve logike da se Zakon o sprječavanju sukoba interesa primjenjuje na te nezavisne članove članove povjerenstva, tj. koji su iz redova uglednih i javnih djelatnika jer oni i nisu hrvatski dužnosnici. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Uvaženi zastupnik Tomislav Ivić. Izvolite. gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Naravno da neću podržati prijedlog izmjena zakona, odnosno dopuna zakona. Moji prethodnici su rekli one glavne argumente zbog kojih je ovo neprihvatljivo. Vanjski članovi povjerenstva iz reda uglednih djelatnika nisu dužnosnici, ni formalno, ni stvarno, niti to ovim izmjenama zakona trebaju postati, dakle to je ključni argument zašto neću podržati prijedlog izmjena ovog zakona i nema nikakve potrebe da s obzirom da nemaju status dužnosnika da ispunjavaju one kartice, prijavljuju imovinu itd. Činjenica je da je u radu povjerenstva možda bilo problema i da trenutno ima problema, ali nije sve samo do povjerenstva pa ću, evo podsjetiti kolegu Šišljagića koji je govorio u ime kluba HDSSB-a da je u prošlom sazivu povjerenstva povjerenstvo donijelo odluku da je osječko-baranjski dožupan Burić u sukobu interesa. Obaveza je bila objaviti tu odluku u županijskom glasniku, međutim županija u kojoj većinu ima HDSSB to naravno nije učinila i i nije objavila tu odluku, tako da dakle nije svoju obavezu ispunila. Najlakše je često puta prebacivati krivicu na druge, ali kažem nije sve samo do povjerenstva, nego i druge i druge institucije trebaju svoj dio posla obaviti kada je u pitanju Zakon o sukobu interesa. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja ću biti vrlo kratak. Želim reći da kada je 2003. godine donijet ovaj Zakon o sprječavanju sukoba interesa, on je trebao biti snažno oružje, ne samo u borbi borbi protiv korupcije i to najopasnije političke korupcije. On je trebao vratiti više morala u politiku i vjere u političare. To je ono što nam najviše nedostaje jer vidjeli ste da je Galupovo istraživanje za Hrvatsku iz srpnja na pitanje koga smatrate najvećom prijetnjom hrvatskom društvu, 97% je odgovorilo korumpirani političari. Sve što se događalo od dana kada smo izglasali izmjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa, pokazalo se da te izmjene nisu išle u ovom smjeru, vraćanje vjere u politiku i političare. Ja vas pitam da li se naš zakon uopće provodi u praksi? Mi smo proširili listu dužnosnika obuhvaćenih Zakonom o sprječavanju sukoba interesa na sva poglavarstva. Ja vas pitam koliko je poglavarstava u Republici Hrvatskoj donijelo odluku da članovi koji su ušli u sukob interesa ili prestanu biti članovi poglavarstva ili prenesu udjele u tvrtkama u skladu kako to zakon donosi. Da li povjerenstvo se uopće potrudilo uputiti ako ništa drugo tumačenje ove odluke, ovog zakona u poglavarstva u jedinice lokalne samouprave. Ja vam tvrdim da se zakon ne provodi u praksi. To je dokaz da on ni ne funkcionira i ne ispunjava osnovnu funkciju, vraćanja vjere u politiku i političare i bojim se da će nešto biti potrebno učiniti u najskorije vrijeme da ovaj zakon ispunjava svoju funkciju, a sve što se dogodilo od dana kada smo u ovoj sabornici izglasali izmjene idu u suprotnom smjeru unatoč tome što smo mi iz oporbe govorili što u tom zakonu nije dobro. I ja se slažem s nekim tko je rekao, zaista ne razumijem zašto se ni jedan prijedlog koji dolazi iz oporbe, u ovom Saboru ne može prihvatiti. Zahvaljujem. I u ime kluba završnih 5 minuta, kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, klub Hrvatske narodne stranke podržava prijedlog nezavisnog zastupnika Dragutina Lesara iz nekoliko razloga. Prije svega zadaća političke elite u Republici Hrvatskoj jedna od mnogih svakako jest djelatno vraćanje povjerenja ljudi u politiku kao časnu djelatnost za opće dobro. Ta se obveza osobito odnosi na parlamentarnu većinu. Osobito se odnosi na one koji raspolažu tehnikama kojima je to moguće i učiniti. To svakodnevno svjedočimo u svome djelovanju i kao pojedinci, kao zastupnici u Hrvatskome saboru, ali jednako tako i kao članovi svih ranih tijela ne samo Sabora nego i na izvršnoj razini. Visoka je razina odgovornosti da shvatimo da veliki dio javnosti shvaća politiku u Republici Hrvatskoj kao prostor bez morala, kao prostor bez etike i činjenica je da smo tome i mi političari definitivno aktivno doprinijeli. Ako je moguće svakako dana poduzeti nešto što bi moglo dokinuti tu situaciju ili barem promijeniti percepciju, jer nismo svi isti, onda bi bilo dobro oko takvih s tvari imati konsenzus jer to je zajednički interes svih nas, to je interes naše djece koja moraju vjerovati da ono čime se mi bavimo ima smisla. U tome smislu priča o sprječavanju sukoba interesa iznimno je važna, a osobito u kontekstu u koji je dovedeno povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa koje je imenovao ovaj Sabor. Nema nikakvog razloga da se u smislu toga zakona i nezavisni tzv. članovi toga tijela ne podvrgnu jednakim kriterijima kao i svi drugi dužnosnici u Republici Hrvatskoj. Oni ne počinju biti automatski državni dužnosnici, ne počinju biti javni dužnosnici u smislu zakona koji to definira već samo isključivo u ovoj obvezi. Upravo zato da bi osnažili svoju poziciju nezavisnih članova ovoga povjerenstva bilo bi dobro da budu pod lupom javnosti pod istim kriterijima kao i svi ostali. To je naprosto zdrava logika. U tome smislu Hrvatska narodna stranka podržava ovaj prijedlog i glasovat će za njega. Zahvaljujem.

pet članova povjerenstva svrstati ili proglasiti državnim dužnosnicima i u cijeloj raspravi s ove strane koje ide, ove strane sabornice je ta teza prisutna. A sada molim vas, saslušajte me pažljivo. Članak 2. važećeg zakona započinje s rečenicom: Dužnosnici u smislu ovog zakona su, nabraja, izdvajam: ravnatelji agencija i direkcija Vlade Republike Hrvatske te ravnatelji zavoda koje imenuje Vlada Republike Hrvatske. U smislu ovog zakona, da li su u smislu Zakona o državnim dužnosnicima oni državni dužnosnici? Dalje, predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava koji su u cijelosti u državnom vlasništvu. Dakle članovi uprava trgovačkih društva u smislu ovog zakona jesu dužnosnici. Da li su oni Zakonom o državnim dužnosnicima proglašeni državnim dužnosnicima? Nisu. Dalje, župani, gradonačelnik Grada Zagreba i njihovi zamjenici. Da li su oni državni dužnosnici? Nisu. Gradonačelnici, općinski načelnici i njihovi zamjenici. Da li su oni državni dužnosnici? Nisu. Članovi županijskih, gradskih i općinskih poglavarstva te članovi poglavarstva Grada Zagreba. Da li su oni državni dužnosnici? Nisu. Ali u smislu ovog zakona, zakon ih zove dužnosnici na koje se primjenjuje Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Dakle ovaj zakon već jest kategoriju dužnosnika, ali samo za potrebe ovog zakona, proširio daleko izvan i Zakona o državnim dužnosnicima pa i lokalnih ili regionalnih ako hoćete. Dakle … /Ne razumije se./ … otpada. Kada se to širilo čak i na članove poglavarstva u općinama, gradovima i županijama, a na to nas je kolega Jovanović podsjetio, rekli smo nemojte to raditi, ne bude to dobro završilo. Ali se inzistiralo na tome, da se protegne na što veći broj ljudi. Sada pet njih je problem. Ali interesantno kada su mediji tu petoricu pitali što misle o ovom prijedlogu, troje je reklo da odmah to prihvaća i da su spremni odmah za prvi korak svoje imovinske kartice javno i objaviti. Neki su to i napravili. Jedna je bila izričito protiv, a jednog nisu mogli pronaći jer je toliko javan da ni jedan novinar do njega nije mogao doći. Dalje, ne mogu biti u sukobu interesa, prihvaćate stav Vlade. Nikako ne mogu doći u sukob interesa. To znači da oni nikako ne mogu primiti poklon od mene. Ja im dam poklon 1000 kuna vrijednosti. Oni doista nisu u sukobu interesa. Ja jesam jer ga ne smijem davati. Ali ako on primi, a u povjerenstvu je koje će mene procesuirati jer sam njemu dao poklon, shvaćate li apsurd? Ja ću biti u sukobu interesa jer sam članici ili članu povjerenstva dao poklon vrijednosti tisuću kuna, ona će meni izreći sankciju, ali ona nije u sukobu interesa jer je od mene primila poklon. I vama je to logično. U redu, odlično, to je logika hrvatske politike sprečavanja sukoba interesa. Ne mogu biti u sukobu interesa, ali eto USKOK tvrdi da neki od njih mogu primati mito. Ok, i to je dobro. I poruka je završna od vladajućih: Evo povjerenstvo do sad nije radilo, a sad će radit. Sad će radit što? Nove obrasce imovinskih kartica će napraviti. Ja sam ovdje nepunih pet godina, znate koliko obrazaca smo do sad različitih popunjavali? Mijenjamo obrasce, one papire koje … /Govornik se ne Obrasce će promijeniti, to je najvažnija vijest bila, da se povjerenstvo odlučilo da će promijeniti obrasce u koje ćemo ponovno popunjavati i iskazivat vjerojatno iste podatke drugačijim redoslijedom kako bi ih oni mogli stavit na Internet. Pa koliko je prošlo otkad smo ušli u Sabor? Gdje su naše imovinske kartice, jesu objavljene negdje na Internetu? Pa jel' ne postoji rok do kada je povjerenstvo trebalo objavit moju imovinsku karticu, vašu, svih dužnosnika novih koji su ušli u siječnju i prosincu na vlast? Sad će radit povjerenstvo, što? Pregledati koliko je tisuća kartica koje su predane? Stručna služba radi, stručna služba nema što pregledavati dokumente. To nije ovlast stručne službe, to je ovlast članova povjerenstva i nikog drugog. Zamagljujemo problem i poručujemo: Napravili smo promjene zakona početkom ove godine, politizirali ovo povjerenstvo, ne depolitizirali kao što je bilo tad obrazloženo, samo s jednim ciljem, da se zakon ne poštuje, ne primjenjuje, a da povjerenstvo svakih šest mjeseci radi nove obrasce. A ti članovi povjerenstva eto toliko su čisti k'o anđeli nebeski koji nikako ne mogu doći u sukob interesa. Odbijte taj prijedlog. Kolega Jovanoviću, pitate se zašto ništa od oporbe ne može biti prihvaćeno. Zato što je logika ovih vladajućih da svaki prijedlog koji bi se od oporbe prihvatio je znak njihove slabosti. Dok god imaju osjećaj slabosti, naši prijedlozi neće biti prihvaćeni, budite uvjereni. Hvala. Zahvaljujem. I imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa ja ću od ovih 20-tak, 30-tak netočnih navoda na brzinu jedan, dva. Ne zamagljujemo mi problem. Upravo prijedlog ovog zakona odnosno rasprava predlagača zamagljuje problem. Jer predlagač ne shvaća da sve one listiće ne pregledava povjerenstvo, pregledava ih stručna služba i nas izvještava koliko je listića predano, koliko listića nije predano, dakle ima čitav niz. Drugo, zamagljivanje bilo je to da smo mi, ja i ostali, mene je naveo, da smo govorili samo da je riječ o zakonu koji se primjenjuje na državne dužnosnike. Rekli smo i ostali dužnosnici na koje se ovaj zakon odnosi. Prema tome, ima čitav niz stvari kolega koje netočno tvrdite, a pogotovo da se baš ništa iz oporbe ne prihvaća što nije točno. A međutim, sjetite se kad ste vi bili na vlasti, a mi u oporbi, što se događalo. Dobro da ste nam dozvolili ući u sabornicu. Hvala. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu za to uvjeti.